Господин Русев, заповядайте

Раздел І. Гласували 91 народни представители: за 83, против 6, въздържали се 2. Предложението е прието.

от комисията. Гласували 73 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 3. Предложението е прието.

Гласували 113 народни представители: за 88, против 6, въздържали се 19. Предложението е прието.